Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проект за програма за работа на Народното събрание за периода от 12 до 14 юли 2017 г. който беше разгледан на Председателския съвет: 1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет на 23 юни 2017 г. 2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по вероизповеданията и правата на човека на 11 юли 2017 г. 2017 г. 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юни 2017 г. юни 2017 г. 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол. Вносител е Министерският съвет на 26 юни 2017 г. 5. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация

Вносители са народният представител Анелия Клисарова и група народни представители на 8 юни 2017 г. – първи Законопроект; вторият Законопроект е с вносители народният представител Станислав Станилов и група народни представители на 21 юни 2017 г.

за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни. Вносител е Министерският съвет на 22 юни 2017 г. 9. Законопроект за ратифициране на Спогодбата

юни 2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер – председател на Европейската комисия. Председателският съвет реши от 9,00 ч. да започне парламентарният контрол с въпроси и питания. Разискването да започне от 11,00 ч. След приключване на разискванията да се продължи отново с парламентарен контрол. Моля, гласувайте

Дневният ред е приет. Имаме предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от колегите от парламентарната група

Приемам, господин Председател. Благодаря Ви, че ми дадохте възможност да се изкажа и да кажа на колегите народни представители защо гласувах против дневния ред. Прави впечатление, и то не за първа седмица, че дневният ред на Народното събрание за цялата седмица включва десет точки, от които шест ратификации, два законопроекта на БСП, един проект за приемане на процедурни правила и само един законопроект, свързан с МВР, внесен от господин Цветан Цветанов.

в ГЕРБ.) Колеги, направете си справка в статистиката на Народното събрание и ще видите, че такова чудо никога не е било, в нито едно издание на Народното събрание.

защото не съм съгласен, че дневният ред на Народното събрание може да протича само с ратификации. Защото Министерският съвет, който е основният законодателен орган с основна законодателна инициатива, и практиката на Народното събрание 28 години го е показала, че законопроекти, които се внасят в Министерския съвет, олицетворяват и изпълняват програмата на Министерския съвет. Но защо се чудим, като такава програма няма?! Затова гласувах „против“, уважаеми господин Председател. И съм длъжен да го кажа на залата и на тези, които ни гледат, защото това рефлектира върху всички народни представители. Не само върху тези от мнозинството и не само върху тези, които подвикват, етническите миротворци. (Ръкопляскания По същество нямате предложение за включване на точки, разместване или отпадане на такива. Декларация от името на група. Заповядайте.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

народни представители положиха подписите си под нея. За мен е особена чест да се изправя днес пред Вас, защото аз съм един от тези 313, които преди 26 години тук, на тази банка, подписаха новата ни Конституция. Изминалият повече от четвърт век е сериозен повод за равносметка и осмисляне на основните правила, разписани в нея. На първо място следва да се отбележи, че с приемането на Основния закон бе възстановена парламентарната система на управление в България. Смяната на обществената система вече е поставена на конституционни законови основи. Избрано със специализираните задачи и функции на Учредително събрание, тоест да изработи и приеме Конституция, Седмото велико народно събрание по волята на представените политически сили и на доминиращото разбиране за важността на историческия момент се превърна в реално народно представителство. В него бяха представени не само основните идейни течения, но и най-значимите обществени сили, както и популярни с гражданската си позиция български интелектуалци. В този смисъл може да се каже, че Седмото велико народно събрание беше най-близко до идеала за парламента като форум на нацията, като отражение на доминиращите в обществото дух и стремления. За съжаление това повече не се случи в следващите 26 години. Разделението на властите е едно от най-сериозните достойнства на Конституцията – законодателна, изпълнителна и съдебна. Основният закон създаде нова институция – Президент на републиката, определен като държавен глава, който олицетворява единството на нацията. В качеството си на държавен глава той е надпартийна фигура, която трябва да гарантира държавността, да стабилизира конституционния строй и да балансира политическите сили и институции. Новата ни Конституция е първата от действащите досега конституции, която въвежда и нова за България институция – Конституционният съд, като орган независим от парламента, президента и Министерския съвет. Изминалите 26 години, независимо от всички трудности и лутания, доказаха стабилизиращата роля на нашата Конституция, доказаха се и включените в нея решения на парламентарни и конституционни кризи. Чрез възприетите европейски идеи и базови ценности на практика бе трасирана интеграцията на България в Европейския съюз, която се случи и поради безусловната съвместимост на нашата конституционна рамка с тази на останалите членове на Европейския съюз. Уважаеми народни представители, добре е в днешния ден да си припомним още веднъж, че в четвъртата българска Конституция са вградени правно-политическите основи на парламентарната демокрация. Тя гарантира мирния преход, основните свободи и социални права на българските граждани. Конституцията постанови, че България трябва да се развива като социална и правова държава. За съжаление тези добри и справедливи постановки в Основния ни закон днес се разминават драстично с българските реалности. Конституцията е записано, че България е социална държава, която създава условия за право на труд, закриля майчинството и децата, жената-майка се ползва с особена закрила, осигурява безплатно медицинско обслужване и образование. За съжаление малка част от българите днес могат на практика да се възползват от тези основни свои права. Бедността и лошите условия на живот са една от главните причини за все по-оредяващото население на страната ни, да не говорим за достъпността до качествено медицинско обслужване и качествено образование. И тук проблемът не е в българската Конституция, не тя е виновна за дългия, мъчителен и объркан български преход. В Конституцията е заложен социален модел на обществени отношения, който трябваше да се изгради и развива от съответстваща нормативна база, гарантираща правото на труд и достойно заплащане за всеки българин, тук, в родината му, правото на достъп до качествени медицински услуги и качествено образование за децата му. Към днешна дата това е наша отговорност като народни представители в българския парламент. Преди 26 години българската Конституция бе изработена и приета в съдбоносен за България период в условията на остра политическа конфронтация. Нашите предшественици имаха волята и мъдростта да преодолеят своите идеологически различия и тесни партийни интереси, за да изпълнят възложената им от народа историческа мисия. Парламентарната група на БСП за България заявява, че е готова да работи и е готова да работи с всички парламентарни групи. Искрено се надяваме това Народно събрание да прояви същите воля и здрав разум при изработването и приемането на качествени и адекватни закони в името на българските граждани. Благодаря Ви, уважаеми господин Бояджиев. Постъпили законопроекти и проекторешения от 5 юли 2017 г. до 11 юли 2017 г.: На 5 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Вносители са народният представител Весела Лечева и група народни представители. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по правни въпроси. На 5 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с вносители народният представител Боряна Георгиева и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 6 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители са народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, съпътстваща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. На 6 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон.

на Комисията по бюджет и финанси. На 6 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители: Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър

Вносители са народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 7 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията с вносители народните представители Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева. Предстои разпределение. юли 2017 г. е постъпил Проект на решение за провеждане на разисквания по питане № 754-05-21 от 5 юни 2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга на Европа, предложена от Жан Клод Юнкер – председател на Европейската комисия. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. На 11 юли е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Преминаването през териториалното море, пребиваването във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на кораби от състава на военноморските сили на Гърция, Великобритания, Република Турция и Румъния за периода от 14 до 23 юли 2017 г. включително. Визитата на корабите е с невоенен характер и е свързана с участието им в националното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „Бриз 2017“; - За времето от 7 до 31 юли 2017 г. участие на военнослужещите от специалните сили на САЩ с необходимата екипировка и щатно въоръжение в съвместна подготовка SOF

– участие като наблюдатели в съвместната подготовка SOF JCET 2 на военнослужещи от Специалните сили на Република Македония, без оръжие и оборудване. Второ, в изпълнение на чл. 65 и ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и използването на един самолет и екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване с въздушен транспорт на официални лица. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомленията са постъпили в Народното събрание с входящи номера: 703-09-21, 703-09-22, 703-09-23 и 703-09-24 и са предоставени на Комисията по отбрана. На 6 юли 2017 г. с входящ № 711-00-8 в Народното събрание е постъпило извлечение от пълния стенографски Протокол № 16 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 25 май 2017 г. в частта му по т. 51 и т. 52, по които са приети решения за внасяне в Народното събрание на доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата, и за разследващите органи през 2016 г. и доклад за прилагането на закона и за дейности на съдилищата през 2016 г. Пълният стенографски протокол от цялото заседание с проведените дискусии и приетите решения по всички точки от дневния ред е публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по правни въпроси.

изпратен на Комисията по културата и медиите. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети месец май 2017 г., индекси на промишленото производство през месец май 2017 г., индекси на строителната продукция през месец май 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Заповядайте, господин Михов, за декларация от името на парламентарна група. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Декларацията ни е във връзка с проблема за паметника на връх Бузлуджа. Във връзка със засиления обществен интерес и повдигнатия въпрос на кого принадлежи строителното съоръжение на връх Бузлуджа трябва да си отговорим на няколко въпроса: с какви средства е създадена сградата? Отговорът е – с обществени средства, доброволен труд от българския народ и строителната дейност на „Строителни войски“. Какъв паметник е бил той?

Каква е историческата символика на връх Бузлуджа? Той е наситен с много исторически събития от различни епохи. Всички тези въпроси са в основата на това, че този връх и това съоръжение не трябва да принадлежат на една партия. Парламентарната група на „Обединени патриоти – НФСБ, „Атака“ и ВМРО“ счита, че отговорните институции на изпълнителната власт – Министерският съвет и областният управител, трябва да предприемат съответни законосъобразни действия за опазване и поддържане на държавната собственост, касаеща имуществени и неимуществени права върху визираното архитектурно съоръжение. Обектът е със статут на частна държавна собственост и е в състояние на саморазруха, представляваща риск за евентуални посетители и излъчващ спорни послания към гражданите и гостите на страната. Бившият Дом-паметник не е идентифициран като недвижима културна ценност по Закона за културното наследство, но има открояваща се публична значимост. Той е свързан с историческата памет за националноосвободителното движение на българския народ срещу османското владичество, с ярки литературни творби, с Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г., решението за провъзгласяване на Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. и с историята на социалдемократическото движение през 19-и век. С цел недопускане неадекватно на съвременната обществена ситуация парцелиране на историческата памет на обекта на връх Бузлуджа парламентарната група на „Обединени патриоти“ препоръчва да се инициират инициират административно-управленски действия за ремонт, реновиране и музейно експониране на уникалното като архитектура и местоположение съоръжение. Визираните процеси би трябвало да се осъществят в условията на публичност и прозрачност и при недопускане на парцелиране на знанията за миналото и на културната памет на политически или други принципи. Историческото минало и културната идентичност на България са обществено богатство и средство за изграждане на националното единство и съгласие. По тази причина очакваното от обществото музейно обновяване на бившия Дом-паметник на БКП би трябвало да се осъществи при открояване на консенсусни и безспорни процеси, явления и постижения, с каквито българската история и българската култура разполагат в обем и мащаб, достойни за модерно и атрактивно експониране в архитектурните пространства на уникалното съоръжение, а не превръщането му в партиен символ със съмнителна историческа достоверност, подчинен на политическата целесъобразност в полза на една партия. Благодаря Ви. „Доклад относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, Доклад на Комисията по Правни въпроси – кой ще ни запознае с него? Госпожо Атанасова, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. „Доклад за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г. На свое заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта. На заседанието присъстваха: от администрацията на Министерския съвет – господин Красимир Божанов – директор на дирекция „Модернизация на администрацията“. Законопроектът беше представен от господин Божанов, който отбеляза, че на заседание на Министерския съвет, проведено на 19 април е одобрен Проектът за Споразумението за предоставяне на консултантски услуги и на 2 май 2017 г. в гр. София то е подписано при условията на последваща ратификация от Народното събрание. Той посочи, че с ратифицирането на Законопроекта се урежда получаването на консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие за оптимизиране на работата на централната администрация чрез въвеждане на принципа на споделените услуги в дейността й, който предвижда предоставянето на услуги от едно звено или администрация на други звена или администрации в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и информационните технологии. Споразумението за предоставяне на консултантска помощ предвижда изготвянето на Методическа рамка за въвеждането на споделените услуги, цялостна комуникационна програма, анализ на състоянието на администрацията, проучване на добри практики в други държави, преглед и анализ на българското законодателство, както и предоставяне на препоръки за нормативни изменения. Предвижда се разработване на пътна карта и определяне на приоритетни административни области, където да се въведе този модел, като е договорено създаването на две пилотни административни звена за предоставяне на споделени услуги. Господин Божанов посочи, че консултантската услуга ще се изпълни за срок от 24 месеца, като възнаграждението за предоставянето на услугата е в размер на 2 390 000 лв. и е предвидено изплащането на етапи при одобрение на резултатите от страна на администрацията на Министерския съвет. Той отбеляза, че консултантската услуга ще се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 на Европейската комисия. Ратификацията на Споразумението за консултантски услуги се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, и 7 от Конституцията на В обсъждането взеха участие народните представители Божанков, Попов, Илиева и Кирилов. В отговор на поставените въпроси господин Божанов съобщи, че експертният състав на Международната банка за възстановяване и развитие има опит и придобити знания в предоставянето на консултантски услуги в други европейски държави и изграденият

Той добави, че ползите от консултантската дейност ще се наблюдават след анализ и преценка на секторите и областите, където е възможно реализирането на тези практики и успешното внедряване на споделените услуги в администрацията. Като положителен пример той посочи Република Естония, където едно административно звено обезпечава цялата счетоводна потребност на администрацията. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Тъй като в доклада на Правната комисия не забелязах да бъдат поканени тук представители на Министерския съвет във връзка с точка първа от днешната програма,

докато не дойдат в пленарната зала. Все пак в комисиите не присъстваха господата министри. Тук става въпрос за около 2 млн. евро задължение на България. Моля, поканете ги! Дотогава да отложим точката. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Не споря, че е редно да има представител на Министерския съвет, да отговори, ако е необходимо, на редица въпроси, които народните представители ще зададат. Има представител на администрацията на Министерския съвет и следва да бъде поканен от госпожа председателя на Народното събрание. Не възприемам обаче предложението на господин Попов разискването по тази точка да бъде отложено, докато не бъде осигурен такъв представител. Госпожо Председател, правя предложение да използвате правомощията си и да поканите представител на Министерския съвет, като не подлагате на гласуване предложението на господин Попов за

да се свържете с Министерския съвет и да информирате господин Дончев, че има искане от народните представители да присъства в залата при обсъждането на тази точка.

Предложението не е прието. Продължаваме с доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Вигенин, заповядайте Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! „Доклад относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2017 г. На свое извънредно заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет.

на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано за Република България от заместник-министър председателя по европейските фондове на 2 май 2017 г. Споразумението цели Република България да се възползва от консултантски услуги на Международната банка за възстановяване и развитие, които да допринесат за въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация. Предстоящата реформата включва създаването на организационен модел, в рамките на който се цели едно звено или администрация да предоставя споделени услуги на други администрации. Услугите ще бъдат в сферата на управлението на човешките ресурси, управлението на собствеността, финансово-счетоводните дейности и разходите за разработването и поддръжката на необходимите информационни системи. Споразумението предвижда да бъдат разгледани възможностите за реализиране на различни подходи за въвеждане на споделени услуги в българската администрация, след като бъде направен анализ на текущото състояние в държавата и след проучване на добри практики от други страни. Също така се очаква да бъдат направени предложения за нормативни промени след извършване на преглед и анализ на законодателството. В рамките на Проекта ще бъдат приоритизирани сферите и/или дейностите за въвеждане на споделените услуги и ще се създаде пътна карта за тях. Моделът се очаква пилотно да бъде приложен посредством създаването на две звена за предоставяне на споделени услуги в администрацията. Международната банка за възстановяване и развитие има ангажимент да разработи Методическа рамка за въвеждане на споделените услуги, цялостна комуникационна програма и механизъм за управление на промяната за изграждането и поддържането на подкрепа за реформите. Не на последно място, следва да се има предвид, че консултантските услуги, които ще бъдат предоставени от Международната банка за възстановяване и развитие, ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 –2020. Сумата, която трябва да бъде заплатена на банката е в размер на 2 390 000 лв. и ще се изплаща по график. След представянето на Законопроекта участие в дискусията взеха Кристиан Вигенин и Ивелина Василева. Те поставиха въпроси, свързани със срока на договора, стойността му и неговия възложител, както и такива по отношение на резултатите, които се очаква да се постигнат от такъв тип услуги на Международната банка за възстановяване и развитие и какъв е ангажиментът на правителството те да бъдат реално приложени. Председателят на Комисията по европейските въпроси Комисията ще следи изпълнението на Проекта в рамките на дейността си по контрола на европейските фондове. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 8 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2017 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Становище на вносител ще имаме ли? Не виждам. Откривам разискванията. Заповядайте за изказвания, колеги. Господин Гечев, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колеги, скъпи народни представители, присъстваме на едно уникално събитие - правителството на Република България въобще не го е еня за никакъв парламент на Република България. Внася

Тя е играла и играе важна роля за структурните промени на икономиката на България. Банка, която е инвестирала средства за преструктурирането на българската икономика. Но ние имаме претенции към българското правителство по този Договор,

Първият ми въпрос е: Европейският съюз няма ли капацитет да съветва България за осъществяването на тези услуги, та трябва да подписваме такъв договор? Второ, Второ, Вие не виждате ли в договора, че от 24 месеца, 12 месеца Световната банка ще проучва какво става в България? Ще кацнат експерти от Вашингтон, някой от тях за първи път идват на Балканите, и ще се оглеждат една година за българската администрация какво да направят, и от 13-ия месец ще почнат да дават съвети. Третият ми въпрос и държа да бъде отговорено – няма никой тук, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ Въпросът ми е: българското правителство провери ли, кои страни от Европейския съюз са сключвали такъв договор, точно за тези услуги? Кои са тези страни – да ги назове господин Дончев, и, ако има такива страни, не е ли логично българското правителство да е похарчило 1000 лв., и да е изпратило някой експерт от българското правителство да види какви са резултатите? Освен това, в Договора т. 2 – 1 и 2.2. се казва, че ще бъдат избрани две пилотни администрации или административни дейности, където, забележете, ще се създадат такива пилотни групи, където да се тества тази програма. Ами, кои са тези пилотни групи? Кой ще ги избира? Българското правителство като сключва договор, то няма ли предложение кои да са тези пилотни групи? И питаме вносителя: кои са тези пилотни групи и как са избрани? Междувпрочем аз съм почти сигурен, че правителството въобще не е обсъждало този въпрос за Договора. Поради тази причина следващият въпрос е: каква е била работната група, какъв е нейният състав, която е стигнала до извода, че ѝ трябват консултации точно от Световната банка за 2 млн. 400 хил. лв.? По каква причина? Повтарям, какъв е състава на работната група, има ли такава работна група, която е помолила правителството да сключи такъв договор? Освен това няма никакви данни в мотивите на правителството за следното: какви финансови и човешки ресурси ще бъдат необходими за реализацията на резултата от тези консултантски услуги? Колко хардуер, какви софтуерни програми, какви човешки ресурси, кога ще го осъществява? Освен това, за сметка на кого ще бъдат разходите? Няма ефект на въздействие. Реализацията на резултата от този проект, до какви разходи ще донесе в бюджета на съответните министерства? И не на последно място, уважаеми колеги, освен че правителството въобще не идва в парламента, въобще не го е еня за международни договори, вижте какви мотиви Ви е изпратило. Вие не сте видели. (Показва мотивите.) Дами и господа, вижте мотивите на българското правителство една страничка, от която 90 на 100 са ала-бала, чл. 3, чл. 2, изписали са дългото име на Световната банка и те Ви казват: Вие не сте никакви народните представители, бийте печата на 2 милиона 400 хиляди. Нас не ни интересува за какво и как ще бъдат използвани тези средства. Така че от Вас се иска да натискате бутона. Няма и представител на правителството.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Гечев, странен комсомолски плам?! Сигурно след Декларацията за Бузлуджа,

Вероятно търсите друг адресат?! Уважаеми господин Гечев, ако правилно сте прочели мотивите към Проекта на Закон, вероятно ще Ви направи впечатление, че с Протоколно решение на Министерския съвет, оформено в Протокол № 18, на заседанието от 19 април 2017 г. е одобрен този Проект на Споразумение. На 2 май е подписан от Администрацията на Министерския съвет. Уважаеми господин Гечев, правителството на Бойко Борисов 3, за което твърдите, че трябва да дава обяснение, е сформирано на 4 май. Вие преценете, кой е отговорен за този Договор

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гечев, Вие казахте, че такова правителство нямало и в Африка, дори и в Африка. Аз искам да Ви попитам: има ли държава в света, дори в Африка, където правителство, което фалира държавата и което направи пенсиите и заплатите 3 долара, не е било съдено и не е вкарано в затвора? Има ли такава държава? Само в България. Благодаря, уважаеми господин Велчев. Господин Кирилов, за трета реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми проф. Гечев, признавам, не очаквах, за втори път Вие взимате думата за становище с определена агресия по повод на ратификации на международни договори, които се контрактуват от Република България. Не очаквах от Вас, като именит професор – икономист, такава манипулация с оглед статута на Европейската банка за възстановяване и развитие. Европейската банка за възстановяване и развитие, проф. Гечев! Искам да кажа, че освен, че офисът за Европа на Европейската банка е в Лондон, Вие добре знаете, че Европейската банка има специален офис, специално представителство в София, в София има такова представителство и знаете, че това е повече от 15 години. И всичките Ви тези, че ще дойде някакъв чиновник със самолета от Вашингтон, са абсурдни. Тези хора са тук. Тези хора, помагат и Вие знаете, добре знаете по колко проекти за България помагат. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Господин Гечев, заповядайте Госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега и приятелю Кирилов, срамота е да бъркате, срамота е да не правите разлика между Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната банка.

Второ, кое правителство е приело? Ама, извинявайте, това правителство внася Проекта за ратификация в парламента. И ние поставяме въпроса: няма такава практика и в Африка, народните представители да питат правителството от 1858 г., а питат това правителство

Отговорът на колегата за петте долара или за десетте долара ще Ви отговоря така: Вие, уважаеми колеги, предложихте, поради високата им квалификация на това правителство, което атакувате, следните хора Вие ги гласувахте. Колегата Димитър Костов беше министър на финансите на правителството Виденов и Вие го избрахте за шеф на Надзора. Вие доведохте и ни представихте на цяла България друг висококвалифициран колега – Димитър Радев, шеф на Националната банка,

Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги, взимам думата, за да направя все пак някои уточнения. Разбрахме за кои банки става въпрос. Искам да кажа сега това, че предложената Програма за консултантски услуги и договорът, който е предложен да бъде ратифициран днес, не е първият, а поредният с Международната банка за възстановяване и развитие. Ние зададохме в рамките на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове различни въпроси, част от тях свързани с резултатите от предишните договори за консултантски услуги какъв е резултатът от тях, какви са ефектите; правителството или по-скоро правителствата приложили ли са на практика съответните препоръки, какъв е ефектът от тях? За съжаление, не можахме да получим нито един отговор на тези въпроси от… Предполагам, че сега тук ще бъде същият така че вероятно няма смисъл да го изпращат, има смисъл от политическо присъствие. Но като казвам това, аз не си правя илюзии. Ние в Комисията гласувахме в подкрепа на това споразумение със следното условие: смятам да поискаме писмена информация по въпросите, за които споменах и за които не получихме отговор. Второ, поемам и персонален ангажимент, но и от името на Комисията, реализацията на този Проект да бъде следена периодично за целия период на неговото изпълнение и съответно министрите, които ще ползват резултатите от този договор и услугите, които ще предостави банката, да докладват. Първо, за това дали резултатите са адекватни на възложената задача. И второ, по какъв начин резултатите от този Проект реално ще допринесат за модернизацията на българската администрация, за да не се остава с впечатлението, че по навик продължаваме периодично да даваме едни пари за едни консултанти в Международната банка и да си продължаваме, защото такава е традицията. Всеки лев, който е използван, независимо дали е по оперативните програми, тоест европейски пари, или от бюджета, трябва да бъде използван ефективно и нямаме право на подаръци, включително и за Международната банка за възстановяване и развитие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, с цел да осигурим все пак присъствие тук на представител на Министерския съвет, аз казах на господин Томислав Дончев, от името на парламентарна група моля за 30 минути почивка, за да имат възможност да дойдат, да присъстват. (Шум и реплики.) към съответния министър, нека да му осигурим тази възможност – да дойде, да присъства и да отговори на въпросите.

Моля, да ми дадете списъка на народните представители.

Сигурни сме, че господин Дончев има огромното желание да дойде. Нека да му осигурим тази възможност. Благодаря. Колеги, имаме вече осигурено присъствие на директор на дирекция от Министерския съвет – господин Красимир Божанов е тук. Моля, процедура на

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 127 народни представители: за 101, против 12, въздържали се 14. Законопроектът е приет на първо гласуване. Процедура – заповядайте, госпожо Атанасова. Изчакайте, моля Ви, да се установи кой ще присъства и кой напуска залата. (Шум и реплики.) Няма искане за почивка във време, което предполага такова нещо! Заповядайте за процедура.

Моля, колегите, които ще участват, да заемат местата си. Господин Димитров, господин Александров!

предлагам приетият на първо гласуване току-що Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие да бъде разгледан и на второ гласуване. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Р156952), подписано на 2 май 2017 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Има ли изказвания, уважаеми колеги? Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители от групите, които все още са тук! Мисля, че напълно излишно се създаде напрежение. Аз бих предложил – правя формално предложение за половин час почивка. В този половин час все още има шанс вицепремиерът Дончев да дойде да отговори на въпросите, които бяха зададени. Част от тях може би не са удобни, но част от тях са напълно легитимни. Нека да отговори на тези въпроси, след което да се гласува на второ четене. Не виждам никаква причина в момента да се пресира по този начин гласуването на това Споразумение, честно казано. Това е моето предложение от името на група – за половин час почивка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Петнадесет минути почивка. След това продължаваме.